Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, позволете ми да Ви представя Програмата за работа на Народното събрание за периода от 15 до 17 ноември 2017 г. включително, обсъдена на Председателския съвет. Предлагаме: 1. Проекти на решение за промени в постоянни комисии. Вносител е народният представител Цветан Цветанов на 9 ноември 2017 г. 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Вносител е Министерският съвет на 24 октомври 2017 г. Приет е на първо гласуване на 2 ноември 2017 г. 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна и Централна Америка от друга. Вносител е Министерският съвет на 20 октомври 2017 г. 2017 г. 4. Второ гласуване на Законопроект за концесиите. Вносител е народният представител Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. Приет е на първо гласуване на 8 юни 2017 г. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет на 22 август 2017 г. Приет е на първо гласуване на 21 септември

по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и Проект за решение. - Отговори на въпроси и питания. Моля да гласуваме.

на основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да се включи като точка в предстоящата седмична Програма на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 754-01-70, който е внесен от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Предложението е от народния представител Хасан Адемов.

Проектът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Мустафа Карадайъ и група народни представители. На въпроса – защо сега правим това предложение, точно сега е моментът, защото сега се обсъждат промените между първо и второ четене в бюджета на държавното обществено осигуряване и евентуално промените, които биха били приети и могат да намерят място в бюджета бюджета на държавното обществено осигуряване. Какво всъщност предлагаме? Предлагаме промени в Кодекса за социално осигуряване, които да дадат възможност за осъвременяване на всички пенсии – подчертавам, на всички пенсии. Колегите от „БСП за България“ бяха предложили това да се случи с осигурителния доход за 2012 г. – предложение, което беше отхвърлено. Имаше идеи от тази страна на залата да бъдат преразгледани всички инвалидни пенсии и с икономисания ресурс да се осъвременят всички пенсии – нещо, което не се случи. Аз не виждам как може да се случи. Това, което ние предлагаме, е да променим съотношението между осигурителния доход и инфлацията. В момента така нареченото „златно швейцарско правило“ е в съотношение 50% ръст на осигурителния доход и 50% хармонизирания ръст на инфлацията. на инфлацията. Понеже през последните години има осезаем ръст на осигурителния доход ние предлагаме да има промяна в съотношението 75% ръст на осигурителния доход и 25% ръст на инфлацията, понеже през последните няколко години инфлацията се задържа на по-ниски нива. Защо правим това предложение? Защото през последните 10 години ръстът на осигурителния доход е два пъти – нещо, което не намира отражение в размера на пенсиите, които получават нашите пенсионери. На следващо място, правим това предложение, защото това, което е предвидено в реформата 2015 г. на второто правителство на ГЕРБ,

„Предлагам от името на парламентарната група „БСП за България“ като точка в седмичната Програма на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г. да се включи първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен на 22 юни 2017 г. от Кристиан Вигенин и група народни представители и е под № 754 01 29 в Деловодството на Народното събрание. Заповядайте, господин Вигенин, да обосновете искането си.

този Проект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол да влезе в дневния ред за тази седмица с аргументите, че беше декларирана принципна подкрепа за него на заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм преди няколко месеца. Разглеждането беше отложено с аргумента, че правителството подготвя почти идентични текстове и след като те бъдат внесени, двата законопроекта ще бъдат гледани заедно. Оттогава, както отбелязах, минаха месеци и все още не виждаме Проект на правителството, а искам да обърна внимание, че още повече време мина от 10 май тази година, когато на първото заседание на това правителство беше обявено намерението на премиера Бойко Борисов, подкрепено от бившия приватизатор номер едно – сега министър на икономиката Емил Караниколов. Искам да цитирам самата стенограма: „Бойко Борисов: В този ред на мисли да запознаеш Министерския съвет и с другата задача за мораториума, защото ще го пуснем на обществено обсъждане.“ Емил Караниколов казва: „Така или иначе, големият процес за раздържавяване е приключил, поради което считаме, и е коректно, да внесем текст, който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества.“ По-надолу коментира и въпроса за обособените части. каква е същността на нашето предложение, което е породено от произволни, даже бих казал престъпни тълкувания на досегашните текстове на Закона, които са свързани с приватизацията на предприятия от забранения списък и по-скоро на техни обособени части, тъй като имаме такава практика в предишни периоди? За да стане по-ясна тази същност, буквално за десет секунди ще се опитам да го обясня. Представете си сладкарница, която има на витрината една хубава торта, на нея пише: не се продава, но влиза клиент и казва, дайте ми няколко черешки от тази торта. Човекът зад щанда казва: тортата е забранено да се продаде, но нищо не пише за обособените части, разбирайте за черешките, затова аз Ви давам черешките. С текстовете, които искаме да бъдат приети, ние искаме изрично да кажем, че на тези торти не се продават и черешките, въпреки че логиката би трябвало да е такава, че по принцип не би трябвало това да е така. Затова аз Ви моля да подкрепите това предложение, като говорим за проблеми около приватизацията, нека се опитаме поне оттук нататък да ги спрем възможно най-бързо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вигенин. Гласуваме.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Предлагам току-що приетата точка да стане точка първа за седмичната програма

Предложението е прието. Има още едно искане: „Уважаеми господин Председател, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме: 1. Да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно изказването му пред медиите на 12 ноември 2017 г. – „В парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик, хора, които са купували гласове, и то от затворници.“ Това е едната част на предложението, и втората: 2. На основание чл. 53, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изслушването да се включи като точка първа от Програмата на Народното събрание за периода 15 – 17 ноември 2017 г.“ Втората му част не е в хармония с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, търся по-мек израз. А освен всичко друго, няма и как вече да се включи като първа точка. Заповядайте, господин Стойнев, да обосновете Вашето искане за изслушване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на 12 ноември, само преди няколко дни, министър-председателят на Република България си позволи следното изказване пред медиите и затова ние сме коректни и, виждате, говорим спокойно, не нападаме, с цел да не се страхуват хората. Искаме наистина да дойде министър-председателят и да обясни какво е имал предвид, че в парламента продължават да стоят хора, които са замесени с наркотрафик, хора, които са купували гласове, и то от затворници. В крайна сметка рейтингът на парламента не е толкова висок, доверието е ниско. Искаме да разберем от министър-председателя и е нормално да разберем – той да дойде тук, да обясни кои са тези наркотрафиканти, защото аз мога да си мисля, че е господин Кирилов или пък господин Свиленски. Все пак министър-председателят да дойде и да обясни. В крайна сметка никой не знае кои са тези наркотрафиканти и считам, че когато опозицията призовава министър-председателя смирено, възпитано, тъй като сме притеснени за тази институция – храмът на българската демокрация, а именно българският парламент – министър-председателят да бъде така любезен и да дойде тук в пленарната зала и да обясни на народните представители кои са тези хора. Защото не вярвам, че министър-председателят може да говори неща, без да ги е проучил, без да знае. Той не би трябвало да е човек, който да се поддава на конкретни статии или на фалшиви новини и понеже той знае цялата истина, затова ние го призоваваме и молим той да дойде тук в българския парламент да сподели тази ценна информация с българските народни представители. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев. Това са състави от Наказателния кодекс. Би трябвало на друго място да ги обяснява министър-председателят. Но има ли обратно становище? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Възразяваме срещу недопустимото искане, което беше направено току-що от парламентарната трибуна. И ние четем текста на чл. 113, ал. 1 и смятаме, че ноторно известните, публично известните факти и обстоятелства не следва да бъдат причина да бъде призоваван министър-председателят на изслушване! както сторихме и вчера веднага след тази нападка в изявленията на опозицията, че всичко това са факти, Ако имате съмнение за това – за кои лица, защото визирате мен, визирате други колеги, чета от тези сайтове: „Арестуваха брат на депутат от БСП в Русе. Бизнесменът Илия Стоилов е задържан при спецакция на ГДБОП и жандармерията. Разследването е за организирана престъпна група за рекет и наркотици. Задържани са повече от десет души. Претърсени са нощният клуб, заложните къщи и заведенията на Илия Стоилов, брат на депутата Георги Стоилов. Открити са наркотици.

Манол Генов е обвинен в това, че в периода 1 март 2017 – 30 март 2017 г. в град Асеновград при условията на продължавано престъпление е с пет деяния, в съучастие като съизвършител с Николай Христев е организирал предлагането и даването на имотна облага – парична сума от 25 лв., за глас на живущи в

Гласували 193 народни представители: за 91, против 97, въздържали се 5. Предложението не е прието, което обезсмисля гласуването на следващата точка.

196 народни представители: за 93, против 101, въздържали се 2. Предложението не е прието. По начина на водене – заповядайте, господин Попов. Лични обяснения – ако искат господин Кирилов и господин Свиленски. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, моля да не допускате тук, от тази трибуна, да се издават присъди! Господин Кирилов, спекулирайки с нашето предложение, от тази трибуна току-що издаде присъда. Господин Борисов прави същото по телевизията и по различните медии. Моля да имате предвид, че тук се говори за замесени в наркотрафик, уважаеми господин Председател! Ако са замесени, би следвало на първо място да са арестувани, следва да има доказателства. Иначе противното, това, което каза тук господин Кирилов – отива към клевета, уважаеми, господин Кирилов! Вие вадите някакви от сайта на прокуратурата и казвате кой за какво бил арестуван. Тук не говорим за роднински връзки, тук говорим за замесени с наркотрафик. След като Вие визирате двамата

Заповядайте, госпожо Нинова, декларация от името на група... Господин Кирилов искате лично обяснение? Заповядайте. Извинявайте, госпожо Нинова. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На два пъти възникнаха основания да поискам лично обяснение, защото се засяга името ми – един път в някаква определена посока и в сравнителна база и в другия случай, защото съм бил спекулирал. Бил съм спекулирал! Уважаеми колеги, аз започнах с това, че ще представя на вниманието Ви ноторно известни факти. Ако някой не знае какво значи „ноторно известни факти“, това са общоизвестни, масово известни факти и те в съда не се доказват, защото са един вид служебно известни.

Извинявайте, господин Кирилов, но ставаше въпрос дали могат да се подписват, а не дали могат да четат. Съобщения…

8 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Вносител е Министерският съвет. съвет. Разпределен е на водеща Комисия по външна политика, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове. На 9 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по икономическа политика и туризъм, както и на Комисията по земеделието и храните и Комисията по културата и медиите. На 9 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за малките и средните предприятия с вносител Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по икономическа политика и туризъм. Съпътстваща комисия е Комисията по образованието и науката. Отново на 9 ноември 2017 г. е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител е народният представител Цветан Цветанов. На същата дата е постъпил Проект за решение за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм. Вносител е народният представител Цветан Цветанов. На 10 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за европейската заповед за разследване. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на водеща Комисия по правните въпроси и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. фондове. На 10 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 10 ноември 2017 г.

Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. На 13 ноември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител е народният представител Менда Стоянова. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.

е разрешил изпращането на формирование от военнослужещи от въоръжените сили на Република България за участие в подготовката и провеждането на военен парад в Букурещ по случай националния празник на страната за периода от 24 ноември 2017 г. до 2 декември 2017 г. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 13 ноември 2017 г. с вх. № 703-09-47 и е предоставено на Комисията по отбраната. От Националния статистически институт е постъпила информация за: индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“ без търговията с автомобили и мотоциклети през септември 2017 г.; индекси на промишленото производство през септември 2017 г.; индекси на строителната продукция през септември 2017 г.; средна месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за третото тримесечие на 2017 г.; индексите на потребителските цени за октомври 2017 г.; основните резултати от наблюдението на работната на работната сила през третото тримесечие на 2017 г.; брутен вътрешен продукт за третото тримесечие на 2017 г.; експресни оценки. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Госпожо Нинова, имате думата за изявление от името на парламентарната група „БСП за България“. Господин Председател, дами и господа народни представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“! Разбирате ли какво правите с гласуването и поведението по предложението ни да бъде изслушан министър-председателят?! Министър-председател на България, който и да е той, твърди публично: в българското Народно събрание има хора, които се занимават с наркотрафик и купуват гласове от затворници. И Вие оправдавате това изказване с четене на вестници?! Какво означава това? Първо, констатирам и не е наша работа, но моля Вие да се замислите: защо заради този човек се подлагате на това самоунижение?

без да уточнява кой. Това не Ви ли засяга, колеги? Второ, не позволявате ли по този начин да бъдат издавани присъди предварително, подобно на тази, която господин Цветанов произнесе срещу лекарите? И България беше осъдена за това! И целият български народ плаща за това! Какво е това? Тотално нарушаване на принципите на правовата държава, в която никой няма право да издава присъди, докато българският съд не се произнесе. Трето, защо позволявате на български министър-председател, който и да е той – ако някой ден е от друга политическа партия, ще се обърна по същия начин към Вас: не позволявайте български министър-председател

Господин Кутев! Господин Кутев! Госпожо Нинова, напуснете трибуната и залата! В декларация не може да говорите каквото си искате не само Вие! Има Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Съжалявам! Съжалявам! Господин Свиленски и всички останали, които не си седите по местата, заемете си местата! Госпожо Нинова, напуснете залата! Не сте на пленум на БСП. Уважаеми колеги народни представители от „БСП за България“, заемете си местата! Госпожо Нинова, напуснете залата! Не сте на пленум на БСП. Това за Вас специално го казвам, госпожо Нинова! Напуснете залата!